Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Днес ще говорим за темата за уседналостта. Чух моите колеги от ДПС. Знам какво ще ми кажат, защото сме свидетели на този дебат от много години насам.

но аз не знам какви са аргументите на БСП. Тук от тази трибуна днес искам да призова колегите от БСП да не подкрепят това, което предлага ДПС, да се запази уседналостта. Защото уседналостта е възможност на хората, които живеят особено в смесените региони, независимо от тяхната етническа, социална или гражданска позиция, да проявят своята възможност да избират кмета на населеното място, да дадат своя вот на човека, който наистина знае техните проблеми, може да ги управлява и може да ги защитава. И аз съм сигурна, че колегите от БСП, които ходят по избирателните си райони, ще ме подкрепят. Молбата ми е такава, колеги – не власт на всяка цена, проявете мъжество, опънете се на ДПС и гласувайте по съвет. Аз знам какво може да предизвика това в отношенията между Вас. Знам, че ще има драматизъм, а може би и напускане на залата от колегите Но Вие имате избиратели, не само коалиционни партньори. Така че проявете мъжество и не допускайте принципа за уседналост да отпадне от Изборния кодекс. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Няма. Обсъждаме чл. 3 – да Ви припомня. (Оживление.) Господин Ципов, заповядайте. На второ четене – да Ви припомня. При условията на чл. 53 от Правилника – да Ви припомня. Благодаря, господин председател. Аз искам да представя нашето предложение. Всъщност то е свързано с въвеждането на смесената избирателна система. Уважаеми дами и господа народни представители, когато говорим за нов Изборен кодекс, всъщност новото в него е въвеждането на една различна избирателна система. Това искат българските граждани, уважаеми дами и господа. Затова българските граждани протестираха през изминалата година. Те искат по-сериозен мажоритарен елемент. С така наречения нов Изборен кодекс ние не правим абсолютно нищо. Разберете правилно и помислете как ще гласувате, защото това е волята на Вашите избиратели, дами и господа.

За мажоритарното говорите през цялото време. КРАСИМИР ЦИПОВ: Искам да обърна внимание на два момента. Има текстове в Конституцията в главата за неотменимите права, където се говори за права и задължения, дами и господа. Запознайте се и ще видите, че има такива текстове. Искам да се обърна и към колегите от Българската социалистическа партия: явно при Вас се е оформило становището да има някакъв задължителен елемент при гласуването. Само че тогава сте опитали да го прекарате през задната врата, а не с промени в закона.

първо, по досега водения дебат относно чл. 3. Това, което чухме от трибуната, че евентуално би трябвало да има челен сблъсък между ДПС и всички останали партии в залата, аз считам, че не това е основата. По-скоро, може би сблъсъкът е между Конституцията на Република България и всички онези, които не искат да я спазват. А иначе кой е предал националния интерес и кой не е предал, лично за себе си мога да кажа, че никой не може да ме обвинява и да предпоставя, че аз бих бил предател на националните интереси на моята родина. Националният интерес и националната отговорност, според мен се определят, първо с това дали спазваме Конституцията на Република България или не. И мога да заявя, че Движението за права и свободи не влиза в каквито и да са пазарлъци във връзка с нарушаването на Конституцията. Понякога, колеги, правилните решения не са популярните – затова политиците понякога трябва да вземат правилните решения, а не популярните или популистките! Да Ви припомня как само два дни след приемане на противоконституционни решения лидери от Брюксел се оправдаваха. Но конкретно да вляза по темата.

правото да избирам и правото да бъда избиран. Тези текстове трябва да влязат в чл. 3, където се уреждат принципите! В сегашното предложение на кодекса те са разхвърляни на различни места и уреждат принципа за правото да избира и правото да бъде избиран българският гражданин с едно понятие „живял”, което в Преходните разпоредби получава 5-6 различни дефиниции! Едно и също понятие в един и същи закон да има 5-6 различни дефиниции ние считаме, че не е правилно и от тази гледна точка държим те да бъдат уредени в чл. 3 с техните конституционни текстове, както сме ги предложили. И с никакъв друг принцип – дали адрес, дали ръст, дали цвят, не бива те да бъдат отнемани. Нещо повече, чл. 26 от Конституцията казва, че гражданите на Република България, където и да се намират, имат всички права и задължения по тази Конституция.

където са принципите! Нещо повече, ползва се един термин – „уседналост”. Колеги народни представители, Движението за права и свободи не е против уседналостта, което се опитвате да внушавате! Напротив, Движението за права и свободи се придържа към европейското разбиране на принципа на уседналостта, а именно

Уважаеми господин председател, искам да напомня на колегите принципа за уседналостта, който беше прокаран за първи път във все още действащия Избирателен кодекс. Беше атакуван пред Конституционния съд от представители на Движението за права и свободи и представители, депутати от Коалиция за България. Конституционният съд се произнесе много категорично, че няма нарушаване на Конституцията. Аз не виждам защо отново някой иска да повдига тази тема. Тоест обяснявам си защо – за да нагнетява напрежение и да мобилизира определен кръг от свои избиратели. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Благодаря и аз. Други желаещи за реплики има ли?

Благодаря Ви, господин председател. Уважаеми господин Лазаров, да, ето тук вече си проличава кой се придържа към основния закон в нашата родина – Конституцията, и спазването на Конституцията! Кой от текстовете, който е предложен от Движението за права и свободи, нарушава Конституцията? Напротив, всяко друго действие е в нарушение на Конституцията! Благодаря Ви. И аз Ви благодаря, уважаеми господин Карадайъ. Изчерпахме дискусиите и преминаваме към гласуване. Закриваме разискванията. ДОКЛАДЧИК МАЯ Уважаеми господин председател, правя процедурно предложение за отпадане на ал. 3 и 4 от чл. 3 по вносител – да останат само ал. 1 и 2, които

по чл. 3 има предложения, има и текст на вносителя, и нищо не е предложено на пленарната зала от комисията. Сега ще трябва в движение, сигурно има и други такива случаи, поради големите разправии между групите, да гласуваме.

не е прието. Следва предложение от народните представители Мустафа Карадайъ, Янко Янков, Четин Казак и Хамид Хамид. Моля Ви, режим на гласуване. Гласували

Кой иска прегласуване срамежливо? Иска ли някой? Не иска. Благодаря Ви. Госпожа Манолова – за отрицателен вот. Уважаеми колеги, гласувах против идеята на ГЕРБ за задължителното гласуване, защото освен че противоречи на българската Конституция и на принципа на чл. 57 за неотменимост на основните права, противоречи и на две европейски директиви – на директиви 93109 и 9480, които уреждат, че гласуването на местни избори за страните – членки на Европейския съюз, и на европейски избори е право и не може да става задължително по отношение на гражданите на Европейския съюз. Още по-абсурден е миксът, който предлага ГЕРБ, задължителното гласуване да бъде съчетано с парични стимули. Смятам, че това е обидно за българските граждани държавата да се явява като съфинансиращ орган по отношение покупко-продажбата на гласове. Ако доразвием тази идея на ГЕРБ, ще означава, че в класификатора на длъжностите трябва да добавим и позиция „платен Това е абсурдно! Стимулирането на активност чрез покупко-продажба е идея, която може да роди единствено и само ГЕРБ. Подобна практика няма в никоя европейска или която и да е друга държава. Благодаря Ви, госпожо Манолова. Другият отрицателен вот – господин Мутафчиев. Заповядайте,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 Това означава къса политическа памет. За какво говоря? Ако се върнем в началото на демократичните промени, тогавашната десница, уважаеми господа от сегашната десница, критикуваха комунистическата власт, независимо че в онзи закон нямаше задължително гласуване, че обикаляха и чрез профсъюзни председатели, чрез партийни секретари, чрез тогавашната Народна милиция са карали хората задължително да гласуват. ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Това с милицията не е било така. И това беше лозунгът. Дайте да не насилваме хората да гласуват, да не ги задължаваме да гласуват, защото тяхно демократично право е право е сами да отидат и да дадат своя глас на определените избори. Май това нещо го забравихте и това, което критикувахте, сега се опитвате да ни го наложите като задължение включително. И още нещо, защото не мога да се съглася с тезата, че задължителното гласуване щяло да реши въпроса с купуването на гласове. Напротив – задължителното гласуване, уважаеми дами и господа, ще разшири пазара на гласове, защото, ако сега търговецът на глас, тръгнал да купува гласоподаватели за своята политическа партия, не само че трябва да го накара да отиде да гласува, но трябва да му каже и за кой да гласува, а сега ние със закона правим така,

Заповядайте, уважаеми господин Монов. Ще Ви дам един пример от моя житейски опит. Работя във Факултета по начална и предучилищна педагогика, където се обучават над 500 гръцки студенти. Понеже дадохте пример, че в Гърция е задължително гласуването. Знаете ли какво ми казваха моите студенти, като се върнат от задължителни гласувания? „Отидох да гласувам с отвращение.” Лумпен си ти.

Няма да влизам в разговор с Вас, после ще Ви обясня, ако искате. Приключихме и с тази процедура. Сега остава да гласуваме текста на вносителя, който също не е подкрепен в цялост от комисията, но имаше едно предложение за отпадане на алинеи 3 и 4.

и е разписано в правилника. Не сте първи мандат, господин Лазаров. Смятам, че госпожа Манолова именно на това основание направи предложение за отпадане. Така че ще поставя на гласуване направеното предложение. Разбирам Вашето изказване по начина на водене, а ако искате разделно гласуване на алинеите, е друго.

Моля Ви, намалете диалозите. за оттегляне на две алинеи с водещи принципи в Изборния кодекс. С водещи принципи, с което категорично се нарушава новата структура на новия в кавички Изборен кодекс, който трябваше да има, колеги, припомням, Обща част, в която да се съдържат основните принципи и повтарящите се текстове, различни, които са конкретизирани в Специалната част. Току-що с Вашите гласове в ляво и в центъра Вие оставихте бъдещия и нов Изборен кодекс без основните принципи за активното и за пасивното избирателно право, затова гласувах „против”. Благодаря Ви, уважаема госпожо Цачева. Сега преминаваме към гласуването на текста на вносителя в редакцията с ал. 1 и ал. 2, тъй като залата прие ал. 3 и ал. 4 да отпаднат. Ако обичате, режим на гласуване за текста на вносителя след направената редакция.

Моля Ви за тишина в залата! че току-що гласуваният чл. 3 с две алинеи повтаря текста на Конституцията. Около чл. 3 беше големият дебат във Временната комисия за изработване на Изборния правилник. Дали считате, че е необходимо да препишем текста на Конституцията за по-голяма яснота на хората, които ще участват в изборите, които ще бъдат кандидати или ще избират такива. Считам, че днешният дебат, освен че беше лишен от всякаква логика, тъй като госпожа Манолова не само се се видя като един от четиридесет и четиримата или и седем, които са внесли комикса Манолова, но изглежда вече може да решава не само от нейното собствено име, дори от името на Партията на европейските социалисти.

прочета ал. 2 на чл. 80: „При второто гласуване се обсъждат само предложения на народни представители, постъпили по реда на чл. 79, както и предложения на водещата комисия, включени в доклада й. Допустими са и редакционни поправки.” Определено – предложението за отпадане на част от текст, на част от алинея или цяла алинея е редакционна поправка. Така че това тълкуване от тук насетне ще се прилага и се е прилагало през годините на парламентарната практика. (Народният По начина на водене, след господин Кутев. Разбираме, че искате да диалогизираме, ще го направим. Заповядайте, господин Кутев. Ще Ви моля да се придържате към това, за което сте поискали думата.

Преди няколко часа, по време на гласуването на вота на недоверие, видяхме нещо, което по-скоро приличаше на театрална постановка или на фарс, когато двете дами отгоре развяха надпис „Оставка”. Процедурата ми е свързана с това, а не по начина на водене и с това какво трябва да направим по този повод. Елементарната проверка в Народното събрание показа, че двете дами – Екатерина Добрева и Карамихова, всъщност са попаднали в Народното събрание по покана на депутата от ГЕРБ Александър Ненков. В опита си да разберем кой е продуцентът на това представление направихме тази проверка и стигнахме до извода, че това, което господин Ненков се опита да представи за гражданска акция, в която една група граждани, видите ли, искат оставката на правителството, се оказа само и единствено театрален фарс, режисиран и продуциран от самия него, в който участват очевидно две негови приятелки, поканени лично. За да не вдигате толкова шум, бих искал да Ви помоля да си представите какво ще стане, ако една дясна максима – Кант е казал това, че трябва да превръщаме принципа на нашето поведение във всеобща максима и законодателство – ако ние го превърнем по същата логика, нали разбирате, че господин Цветанов може да бъде залят тук с надписи: „Оставка”, пуснати от мой, на господин Стоилов и на кой ли не друг приятели, на които ние да издадем пропуск. Опитът да представите тези две гражданки горе и господин Ненков – продуцентът на цялото това представление, за гражданско общество според мен е скандален. Затова имам процедура – да помоля председателя на Народното събрание да отнеме възможността на господин Ненков в рамките на следващия месец да кани свои приятелки в Народното събрание. Благодаря Ви, уважаеми господин Кутев. Наистина имаше нарушение на правилника, по-скоро на вътрешните правила, където изрично е постановено, че не може присъстващите да осъществяват агитация. Това беше флагрантно нарушение. Квесторът, който отговаряше за балкона и когото помолих да го прекрати, също ще понесе своята отговорност. Ще преценя какви мерки още да взема, за да не се повтаря това. Ако групите започнат по този принцип да го възпроизвеждат, наистина

ни отклони от темата. В подкрепа на Вашето представяне за това как би следвало да се случват разискванията, процедурните и редакционни на второ четене, каквото безспорно в момента върви, дотук съм съгласна с Вас. Това обаче трябва да бъде във фазата на разискванията, преди те да са закрити и преди да сме преминали към гласуване. Недопустимо е, след като върви гласуване по текстове, проведено е – мисля, че две гласувания бяха проведени по предложенията на чл. 3,

Изчакайте малко, ще направя справка. Госпожо Атанасова, заповядайте за прегласуване, но Ви предупреждавам, че това е некоректно отношение към начина, по който протича Събранието. Заповядайте за прегласуване. за прегласуване. Ще Ви моля по навреме и по-ясно да сигнализирате за намеренията, настроенията и емоциите си.

Ако това е било само повод да вземете думата, ще Ви отстраня от трибуната. Направете предложение за прегласуване. ДЕСИСЛАВА АТАНАСОВА: Господин председател, отново повтарям, че и сега, и преди малко поводът да взема думата е да поискам процедура по прегласуване на чл. 3.

че това е Вашата воля. Благодаря Ви. Гласувайте.

137 народни представители: за 94, против 29, въздържали се 14. Приет е чл. 3 в редакцията с алинеи 1 и 2. Отрицателен вот

Гласувах „против”, защото приемането на този Изборен комикс стана във фарс. Беше прекратен дебатът по чл. 3, обявено от председателстващия, след което се направи една не дребна поправка, направи се едно процедурно предложение за отпадане на едни основни принципи в този комикс.

„Раздел ІІ – Насрочване и определяне на изборния ден. Изборни книжа”. Комисията подкрепя текста на вносителите за наименованието на Раздел ІІ. „Насрочване на изборите” – чл. 4. Предложение от народния представител Павел Шопов – в чл. 4, в ал. 2 и в ал. 3 числото „60” се заменя със „120”, в ал. 1 числото „60” се заменя с „90”. Комисията не подкрепя предложението. Предложение от народните представители Цачева, Атанасова, Кирилов, Ципов, Лазаров, Радев, Маджарова и Желязков – в чл. 4 се правят следните изменения: 1. в ал. 1 числото „60” се заменя със 2. в ал. 2 числото „60” се заменя със „75”; 3. в ал. 4 числото „60” се заменя със „75”. Комисията не подкрепя предложението. Комисията подкрепя текста на вносителите за чл. 4.

от които да стартира на практика процедурата по изборите, за да има повече време. В хронологиите, които се представят от Централната избирателна комисия досега, има едни срокове, които са кратки и напрягат участниците в изборите. Нашето скромно мнение е, че е добре да се почне от по-рано, за да може процедурите да бъдат развити при по-голяма възможност на участващите в състезанието, да развият своята и политическа логика, да развият своите процедури и действия. Това е нашето съображение. Вярно е, че сроковете, които предлагаме в този текст, са вече, грубо казано, отървани за тези избори, които предстоят, но ние не правим кодекс само за тези избори, правим кодекс за изборите изобщо от тук нататък.

Благодаря, господин председател. Уважаеми колеги, предложили сме минималният задължителен срок да бъде 75 дни, изхождайки от аналогичния аргумент – Хронограмата на изборите досега и при сега действащия Изборен кодекс в рамките на 60 дни оказа огромно напрежение. При всички положения организацията на изборния процес е изключително тежка. Сроковете са крайно недостатъчни и напрегнати. В тези избори ще има и новоконституирана Централна избирателна комисия. Тя ще има нужда и от повече време. Нашето предложение не е конюнктурно за конкретния избор, а за всички избори от тук нататък. Даже сме склонни да модифицираме, ако притеснението е, че е само за този избор – да го изключим от Преходните и заключителни разпоредби като приложимост. Това е необходимото време, в което да се задейства тази

прието. Гласуваме предложението от народния представител Павел Шопов, което не е подкрепено от комисията.

гласуване предложението от народните представители Цецка Цачева, Десислава Атанасова и група народни представители,

В ал. 1, в изречение първо думите „и при необходимост ги изменя“ се заличават. 2. В ал. 1, изречение второ се изменя така: „Образците на изборните книжа се обнародват в Държавен вестник не по-късно от 10 дни след насрочване на съответния вид избор. “ Комисията не подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителите и предлага следната редакция на чл. 6: „Изборни книжа Чл. 6. (1) Централната избирателна комисия утвърждава образците на изборните книжа за всеки вид избор и при необходимост ги изменя. Образците на изборните книжа и техните изменения се обнародват в „Държавен вестник” не по-късно от 55 дни преди изборния ден. (2) Изборните книжа, утвърдени за общи избори за общински съветници и за кметове, се прилагат съответно и при произвеждане на частични и нови избори. (3) Централната избирателна комисия съгласувано с Министерския съвет определя условията и реда за отпечатването, съхранението и разпространението на изборните книжа и материали, включително и за съхранението на техническите устройства за машинното гласуване. Централната избирателна комисия упражнява контрол върху отпечатването, съхранението и разпространението на изборните книжа и и материали, включително и върху съхранението на техническите устройства за машинното гласуване. (4) В случай че се установи непълнота или техническа грешка в изборните книжа, Централната избирателна комисия извършва поправка не по-късно от 5 дни от установяването й.

Тъй като предложението на народните представители от Коалиция за България беше прието единодушно във Временната комисия, включително го подкрепиха и колегите от ГЕРБ, то е отбелязано в доклада като прието,

„Отпечатването, съхранението и разпространението” да се замени с „изработването, доставката и съхранението”.” Констатирахме грешка в доклада, която съответства на процедурните правила да бъде поправена по време на гласуването на второ четене. ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛИОСМАН ИМАМОВ: Това е редакционна бележка. Смята ли някой, че трябва да я подложим отделно на гласуване?

Госпожо Атанасова, няколко пъти повторих „изказвания по двата параграфа” и приключихме дискусиите! Виждате как се създава излишно напрежение в залата.

Уважаеми господин председател текстовете на правилника са ясни – как се разглеждат и се гласуват на второ четене предложенията...

параграф и член, по които няма направени предложения. По чл. 6 има направени няколко предложения, включително и предложения за редакционна поправка от госпожа Манолова, което не се гласува отделно. Срещу това не възразяваме и приемаме редакционната поправка на вносителя. Но мисля, че трябва да се дава възможност на народните представители да обективират своите предложения, направени в комисията. Ако считате, че е недопустимо в момента да обсъждаме чл. 6, то тогава може да направите процедурно предложение да няма дебат в пленарната зала, а всички предложения на опозицията или на колеги от управляващото мнозинство, които не са приети във Временната комисия, да не се разглеждат в пленарната зала. Абсолютно съм съгласна, че текстове, по които е постигнат консенсус в комисията и в залата няма нито една ръка вдигната, не е нужно да ги обсъждаме, да гласуваме няколко члена едновременно и особено тези, по които има направени предложения, има и редакционни поправки, които се правят в залата, не е редно да отнемате думата на народните представители да ги аргументират!

Много Ви моля, слушайте, когато водя заседанието! Повтарям, два пъти казах „дискусията по двата члена”! Това ми го позволява правилникът. А сега ще Ви дам думата, ще направя изключение на мой риск. Заповядайте за чл.

в чл. 6 касае промяната на образците на изборни книжа за всеки вид избор в какъв срок и при каква необходимост се извършва от Централната избирателна комисия. Във Временната комисия за изработване на Изборния кодекс дълго спорихме по няколко от предложенията на различни народни представители. Аз моля в момента да чуете какво е нашето предложение, ако не сте се запознали с него от доклада на комисията. Предлагаме образците на изборните книжа да се обнародват в „Държавен вестник“ не по-късно от 10 дни след насрочване на съответния вид избор. Уважаеми колеги, подходете сериозно към нашето предложение, защото в момента Централната избирателна комисия заедно с Министерския съвет определя условията и реда за съхранението, отпечатването и разпространението на изборните книжа. Предвидено еq в случай че се установят непълноти или технически грешки в изборните книжа, Централната избирателна комисия да извърши поправка не по-късно от 5 дни от установяването им. Има едно изречение второ в ал. 4, на чл. 6, че Централната избирателна комисия обнародва незабавно поправката в „Държавен вестник“. Това е добре. Въпросът е, че ако сме в една изборна кампания, без значение видът на изборите и се установи поправка в изборните книжа, с този текст даваме възможност на Централната избирателна комисия във всеки един момент безсрочно преди датата на изборите да променя изборните книжа, в случай че се установи непълнота или техническа грешка.

защото трябва да определим и време за запознаване на всички участници в изборния процес с новите образци на изборни книжа. Това не само гарантира равнопоставеност между всички участници в провеждането на всеки вид избор, но гарантира и оперативна бързина и достатъчен срок на Централната избирателна комисия преди изборния ден. Считам, че в нашето предложение няма никакъв политически заряд, то е съвсем прагматично и Ви призовавам да го подкрепите. Благодаря. Благодаря. Други претенции има ли някой? Няма. Благодаря. Продължаваме с гласуването. Гласуваме по чл. 6 предложение от народните представители Цецка Цачева и група народни представители, което не е подкрепено от комисията. Моля, режим на гласуване.

Следва гласуване на текста на чл. 6 в редакция на комисията с направените корекции от госпожа Манолова. Моля, режим на гласуване.

Глава втора. Комисията подкрепя текста на вносителите за наименованието на Глава втора. Раздел І. Комисията подкрепя текста на вносителите за наименованието на Раздел І.

и текста на чл. 7. Изказвания? Заповядайте, господин Кирилов. Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Извинявам се, че вземам думата, но вземам думата с предложение по чл. 80, ал. 2, изречение второ от Правилника.

като тя да придобие вида: „За провеждане на изборите се образуват изборни райони“, тоест да отпадне „територията на страната се разделя“. Ще поясня защо правим това предложение. Защото, ако го приемете, за което разчитам на Вашата подкрепа, то ще има още две изменения, които ще предложим. Поискахме електронно гласуване за българите в чужбина, то не беше прието. Модифицирахме електронното гласуване като по-добър способ да облекчим българите в чужбина от този да се образува 33. многомандатен избирателен район в чужбина. При положение че електронното гласуване за българите в чужбина не се прие, позволяваме си да направим по реда на чл. 80, ал. 2, изречение второ това предложение, като апелираме да подкрепите образуването на

Гласуваме едновременно наименование на Глава втора, подкрепено от комисията; наименование на Раздел І, подкрепено от комисията. Само дотук, защото чл. 7 има предложение. Моля режим на гласуване на двата текста – наименование на Глава втора и наименование на Раздел І, подкрепени от комисията.

„За произвеждане на изборите се образуват изборни райони”. Този текст трябва да замени текста на вносителя по ал. 1. Гласували

Предложение от народните представители Цецка Цачева и група народни представители: „В чл. 8, ал. 4, изречение второ, думата „тридневен” се заменя с „двудневен”.” Комисията не подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителите и предлага следната редакция на чл. 8: „Образуване на секции в страната Чл. 8. (1) Гласуването и преброяването на гласовете се извършва по избирателни секции. (2) Кметът на общината образува със заповед избирателните секции на територията на общината не по-късно от 50 дни преди изборния ден и утвърждава тяхната номерация, обхват и адрес. В срока по изречение първо кметът изпраща копие от заповедта на териториалните звена на Главна дирекция „Гражданска регистрация и административно обслужване” в Министерството на регионалното развитие в съответната област. област. (3) Кметът на общината е длъжен да предостави подходящи помещения за избирателните секции, включително и за секциите за подвижните секционни избирателни комисии, които да осигурят нормалното протичане на изборния ден. изборния ден. (4) Заповедта на кмета по ал. 2 се обявява публично. Тя може да се оспорва от заинтересованите лица в тридневен срок от обявяването й пред районната или общинската избирателна комисия, която се произнася в тридневен срок с решение, което се обявява публично. Решението на районната или общинската избирателна комисия може да се оспорва в тридневен срок от обявяването му пред Централната избирателна комисия по реда на чл. 73, съответно по реда на чл. 88. (5) Настъпилите промени в номерацията, обхвата и адреса на избирателните секции се отразяват в избирателните списъци за гласуване.

(7) При създаване на нова община избирателните секции се образуват от назначения от областния управител временен кмет съгласно чл. 4, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация. Заповедта се обявява публично и може да се оспорва по реда на ал. 4. ал. 4. (8) Районната или общинската избирателна комисия формира единните номера на избирателните секции в района или общината съобразно единната номерация на секциите, определена с решение на Централната избирателна комисия, не по-късно от 35 дни преди изборния ден.” ПРЕДСЕДАТЕЛ

от комисията. Гласували 90 народни представители: за 83, против 3, въздържали се 4. Предложението е прието. По чл. 8 гласуваме предложение от народните представители Цецка Цачева, Десислава Атанасова и група народни представители, което не е подкрепено от комисията. Гласували

подкрепен от комисията. Гласували 90 народни представители: за 83, против 3, въздържали се 4. Предложението е прието.

Благодаря Ви, господин председател. Уважаеми колеги, по чл. 9 има направено предложение от нас. „и квартали”, за да може да се съобразява образуването на избирателните секции в близост до избирателите. В ал. 7

Защо го казваме това? Защото принципът на уседналост е свързан със сроковете и мястото на живеене, а не с правото дали могат българските граждани да избират или да бъдат избирани,

предложение по чл. 9 от народните представители Мустафа Карадайъ, Янко Янков, Четин Казак и Хамид Хамид, което не е подкрепено от комисията. Гласували

„В чл.11, ал.1 след думите „организацията за гласуване“ се добавя „с хартиени бюлетини и чрез електронно подадени бюлетини по интернет“.” Комисията не подкрепя предложението. Комисията подкрепя текста на вносителите за чл. 11. ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛИОСМАН

Тук правим предложение за даване на възможност по отношение на организацията на гласуване да има възможност за гласуване освен с хартиени бюлетини и чрез електронно подадени бюлетини по интернет. Уважаеми дами и господа, през последните няколко години това е форма на гласуване, която се използва в немалко държави по света. ДОКЛАДЧИК МАЯ Не трябва да се притесняваме – чуваме през последните няколко седмици, че е застрашена тайната на вота. Дами и господа, тайната на вота е застрашена както по отношение на гласуването с хартиени бюлетини, така и по отношение на това, което предлагате Вие, а именно машинното гласуване. Има начини, които могат да предотвратят разкриването на тайната на вота. Това важи и за гласуването по интернет, дами и господа. В заключение искам да кажа, че това е бъдещето и ако България през ХХІ век продължава да мисли по начини, по които се е мислело през миналия век, едва ли ще стигне до това, което желаем всички ние в тази зала и всички други, които са част от политическата класа, а именно по-високо доверие и от българските граждани към политическата класа. Разберете, че един от сериозните начини за повишаване на избирателната активност – нещо, от което страдаме през последните 10 години, винаги тогава активността е била между 50-60%, е създаване на всякакви възможности за електронно гласуване, уважаеми дами и господа. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛИОСМАН ИМАМОВ: Благодаря, господин Ципов. Реплики?

Моля Ви за тишина в залата. Ясно е, че във века на IT-технологиите и в годините, когато голям брой голям брой български граждани живеят извън пределите на България, трябва да създадем възможност да упражнят правото си на глас. Това право на глас могат да упражнят както при формирането на секции и да гласуват с хартиена бюлетина в секции извън страната, така и с възможността да гласуват чрез електронно подадена бюлетина. (Реплика от ДПС.) Много от българските граждани многократно са заявявали, че имат огромен проблем с това да достигнат до избирателните секции поради големите разстояния в някои държави не само в Европейския съюз, но и в целия свят. Считаме, че ние като законодатели – всички, в целия формат на това Народно събрание, дължим на българските граждани осигуряването на възможност да гласуват чрез електронно подадени бюлетини. Няма да навлизам в коментара, който можем да чуем за това как по отношение на настоящия Изборен кодекс и въвеждането на електронното гласуване е имало произнасяне на Конституционния съд, защото произнасянето му не е по отношение на това дали би се разкрила тайната на вота. Ако стигнем и по-натам в следващите текстове на Изборния кодекс, ще установите, че максимално сме се постарали да осигурим такива възможности за гражданите, за да запазят тайната на вота си. Но това по-късно ще коментираме. Аз считам, че никой от нас не трябва да бъде притеснен от вота на българските граждани, какъвто и да е той. И трябва да създадем такива правила, за да стимулираме българските граждани не само в България, но и във всяка част на света да го упражнят. Няколко колеги преди мен говореха за това какви принципи и организация трябва да има в Изборния кодекс, така че да гарантират прозрачност и демократичност на изборните процеси. Говориха и за това, че чрез предложените от нас задължително гласуване и мажоритарен вот, това няма да се постигне, защото хората не вярват в политическата класа. Единственият начин да се повиши избирателната активност и да се даде възможност на всички български граждани да гласуват за предпочитаната от тях партийна листа или мажоритарен кандидат в деня на изборите е да се даде възможност не само чрез гласуване с хартиени бюлетини, а и чрез електронно гласуване. Още повече, че разбрахме, че машинното гласуване ще бъде само експериментално. Разбрахме, че и Венецианската комисия има бележки по отношение на машинното гласуване. Затова това наше предложение е начин действително да има някаква промяна по отношение на Изборния кодекс,

Благодаря Ви, господин председател. Уважаеми колеги, във връзка с електронното дистанционно гласуване бих искал да споделя и нашето становище, че по-високо доверие към политическата система няма как да постигнем чрез прилагане на системи, които не са получили достатъчно доверие не само в България, а по принцип и в световен план. Дистанционното гласуване, колеги, все още не е получило онова достатъчно доверие, а и няма достатъчно гаранции за тайната на вота и отчитането на изборните резултати. Доколкото се намеси и темата за машинното гласуване, колеги, има достатъчно опит и в Европейския съюз, има опит и в България от 2009 г. и може да се каже, че машинното гласуване позволява по прозрачен начин да се прекъсне връзката избирател и глас, от една страна, както и че има възможност да се контролира в края на изборния ден дали системата правилно отчита изборните резултати. Благодаря Ви за вниманието. ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛИОСМАН ИМАМОВ: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

Без да изразявам становище против машинното гласуване като вид електронно гласуване, трябва да запознаем пленарната зала, че немалко държави – членки на Европейския съюз, през последните години са се отказали от машинното гласуване, и то именно с аргументите, за които Вие говорехте по отношение на електронното гласуване по интернет – застрашаване на тайната на вота. Уважаеми дами и господа, имаше и решение на Конституционния съд на Федерална република Германия – Федералния конституционен съд, именно по отношение на машинното гласуване. Въпреки всичко аз ще Ви призова да гласувате за нашето предложение, като повторя моите аргументи, които изложих в изказването си. Уважаеми дами и господа, живеем през ХХІ век, не живеем в ХХ век. Технологиите се развиват. Съответно би трябвало да помислим и в такава посока, като осигурим необходимите гаранции за всякакви възможности за гласуване по електронен път. Няма от какво да се притесняваме, при положение че се заложи в законодателството съответният експеримент, уважаеми дами и господа. Благодаря Ви.

Благодаря, господин председател. Уважаеми господин Карадайъ, аз не съм съгласен и възразявам срещу това че има някаква разлика между машинното и електронното гласуване по интернет. Първо, режимите, които са разписани в Проекта за Изборен кодекс относно гаранциите, изискванията, стандартите на системите са абсолютно идентични. Ние стигнахме дотам, че направо възпроизведохме в проектокодекса стандарта на системата, без значение дали ще е за машинно или за електронно дистанционно гласуване. По-важно обаче е друго. По-важно е какво казва Венецианската комисия по отношение на машинното гласуване и как го идентифицира и унифицира и с електронното дистанционно гласуване. Да, съображенията са относно гаранцията за тайната на вота. Техническите способи, комуникационните способи действително съдържат този риск. Но ако поемаме този риск за машинното гласуване, нека да го приемем и за електронното.

ДИМИТЪР ЛАЗАРОВ: Сетих се за един опит, сливенския опит за въздействие на софтуера. Повод ми даде подсказването от госпожа Манолова, а тя беше председател на Страшния съд. Не знам как са се произнесли. Решението на Конституционния съд на Германия, господин Карадайъ, е именно поради опасение, че няма гаранция, че софтуерът при машинното гласуване – повтарям няма да бъде изкривен, манипулиран. Това е решението на Конституционния съд на Германия и поради тази причина в други държави не се прилага машинно гласуване, както казаха тук колегите. И аз съм съгласен с това,

Благодаря Ви, господин председател. Аз съм убеден – при ясно изписаните процедури и правила, и от опита, който имаме, че няма да бъдат прилагани фидосовските и цветановските модели и практики (шум, тайната на вота, уважаеми колеги, е свързана с правото на глас, отчитането че се гласува и гласа – тази връзка да бъде прекъсната. Безспорно когато и двата процеса са електронни, софтуерно може да се случи, няма как да се види дали това нещо се прави – няма как да се провери. Докато при машинното гласуване избирателят влиза, минава през избирателния списък в съответната секция, получава карта и отива да гласува. Няма връзка между двете неща. Това е първото. Но явно софтуерът Ви не отчита точно този момент. Колкото за Германия, най-вероятно ще цитирате конкретното решение и ще го имате достатъчно предвид, както преди малко, позовавайки се на конституционни решения от българския Конституционен съд, ги имахте предвид. Иначе за разнасянето на машините няма да бъдат разнасяни като изборни книжа и материали. Благодаря Ви за вниманието. Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Очаква се, че когато се прави подобно радикално предложение – за въвеждане на електронно гласуване, и от депутатите от ГЕРБ, и от президента Плевнелиев, съответно са направени справки, направен е анализ на опита на други европейски държави – дали и как функционира електронното гласуване. Аз не мога да допусна, че вносителите от ГЕРБ, както и президентът, правят подобно предложение за електронно гласуване без такъв анализ. Тъй като в тази зала определено вносителите си спестяват информация, ще се наложи други да я дадем. Уважаеми колеги, има една-единствена европейска държава, която е въвела електронното гласуване – въвеждала го е в периода 2001-2007 г. През този период личните карти на абсолютно всички естонски граждани, които имат право на глас, са били подменени с други – с чип. Така че гласуването в Естония се прави с идентификация, със специални лични карти с чипове. Освен това, естонската държава е издала безплатни електронни подписи на всички гласоподаватели в Естония. И нещо друго, очевидно естонците нямат проблем с купуването на гласове и контрол на вота. Във всички останали европейски държави, където са се опитвали да въведат експериментално електронното гласуване, цитирам: „Холандия, Испания, Швейцария, Великобритания, Финландия, Португалия”, във всички тези европейски държави експериментът е завършил с ясния извод, че електронното гласуване не дава достатъчно сигурност и обективност на вота на гражданите, че има опасност от влияния върху начина, по който избирателите упражняват правото си на глас. Уважаеми колеги, не мога да допусна, че президентът и вносителите от ГЕРБ не знаят това. И тук целта е повече от прозрачна – след като затворихме вратата за следващ Костинброд след като е ясно, че повече фалшификации няма да се правят с хартиени бюлетини, логично ГЕРБ измислят нов начин за манипулация на вота! вота! Има ли нормален български гражданин, който да не разбере нещо толкова елементарно? Защо, уважаеми колеги, гласуването се провежда в избирателни комисии и в тъмни стаички? Защото по този начин се гарантира, че избирателят ще упражни сам правото си на глас, без външен натиск, без външно влияние, без контрол на вота! на вота! Когато ние отделяме момента на гласуването от изборната секция и го оставяме някъде там във времето и в пространството, уважаеми колеги, със сигурност не можем да гарантираме, че избирателят ще може да упражни правото си на глас без външно влияние! Това е най-големият подарък – предложението за електронно гласуване, което ГЕРБ може да направи на купувачите на гласове и на тези, които контролират корпоративно вота на българските граждани! Какво по-лесно от това един работодател в условията на криза да накара работниците си, пък и техните семейства, да гласуват директно пред него? (Реплики от ГЕРБ.) Какво пречи даже да упражни правото на глас, вместо някой от избирателите? Вие им правите невероятен подарък! В обичайния случай един купувач на гласове трябва да се тревожи дали избирателят ще отиде в секцията и ще упражни по указания начин правото си на глас! Така Вие създавате предпоставки направо някой друг да гласува от името на избирателя. Мисля, че това предложение е абсурдно и ако наистина имаме за цел да ограничим контрола на вота и да направим честни избори, то няма място в Изборния кодекс.

Вашите избиратели – Вие го връщате, без значение има ли основание, няма ли основание. За такава тайна на вота говорите, че през 2009 г. – Вие искате да върнете тази практика, имаше 18 хил. избиратели, които даже не знаеха, че са гласували! И това се случи в съседна нам държава. Има решение на Конституционния съд и бяха касирани тези избори, защото те даже не знаеха, че са гласували! За електронно гласуване ли, господин Лазаров? ДИМИТЪР ЛАЗАРОВ: Изборите, организирани от Вас тогава, уважаема госпожо Манолова! Такава тайна осигурихте тогава на вота и бяха касирани тези гласове.

Вижте, когато аз помолих за реплики, нямаше други заявки, освен тези трите. Така че внимавайте много, когато тече заседанието. Благодаря, господин председател. Уважаема госпожо Манолова, Вие още ли продължавате да говорите за Костинброд? Не разбрахте ли, че Вие просто сте един доносник и от Костинброд нищо не излезе?!

какво влияние ще се окаже на един български гражданин, който живее някъде в Канада и от кого? Кой ще го манипулира как да си упражни вота? (Съскане от всички администрации в посолствата, които са пряко ангажирани с изборния процес, всички посланици, всички във Външно министерство, всички в Централната избирателна комисия, в секционните, районните и общинските избирателни комисии ще бъдат Ваши кадри! ДЕСИСЛАВА АТАНАСОВА: От Изборен кодекс, който Вие си изработвате за служебна победа, за сечиво за изораване на земята или за какво? Дайте възможност на българските граждани, които живеят в чужбина, да упражнят правото си на глас! Това е нашето предложение – единствено и само за хората, които са в чужбина и които не могат поради невъзможност да пътуват на 300 км разстояние до избирателната секция да го упражнят! Какво Ви притеснява, госпожо Манолова? Това обяснете – не само на мен, на залата, и на всички, които

...ами се страхувате от хората, които могат да упражнят правото си на глас, защото никога няма да посочат Вас! Благодаря.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 Вие току-що обвинихте българските граждани, които пребивават на териториите на други държави, че те участват в схеми за контролиран вот и за купуване на гласове. (Силен българските граждани, които живеят в чужбина от 10-15-20-30 години със сигурност не са и помисляли, че ще участват в такива схеми.

Уважаема госпожо Манолова, Вие дължите извинение на българските граждани, които живеят в чужбина. Замислете се и не ги обвинявайте друг път така! Благодаря Ви. Госпожо Манолова, за дуплика. Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Уважаеми господин Ципов, аз не обвиних българските граждани, които живеят в чужбина. Аз обвиних Вас – ГЕРБ, че подготвяте следващата огромна манипулация на изборите в България.

Повече избори няма да се правят по Вашите изборни правила и наистина има от какво да се притеснявате. Аз Ви разбирам. Затова сте излезли от кожите си днес по време на този дебат, защото никога повече няма се печатат безконтролно бюлетини, защото никога повече няма да се разнасят чували пред изборните секции, никога повече няма да се контролира по толкова безогледен начин вотът на българските граждани. Обидата, която нанесохте Вие на избирателите с Кодекса на ГЕРБ, ще бъде поправена и това ще се случи в новите изборни правила, така че както и да се опитвате да препятствате този процес, колкото и пъти да се изкажете, каквито и обидни квалификации да използвате, аз не Ви се сърдя. Аз Ви разбирам – Вие сте в паника. И паниката Ви е основателна. (Реплики и провиквания Аз мисля, че Вие в момента нямате проблеми да виждате и чувате говорещия. (Реплики от ГЕРБ.) Моля, тези които отговарят за техническата част, да обърнат внимание на проблема.

Много висок градус, уважаеми колеги, има в залата. Аз нямам претенцията, че ще успея да сваля градусите на напрежение, но много ми се ще да запитам точно по този текст – за електронното гласуване. Чувам колегите от ГЕРБ справедливо да отправят вопли към мнозинството – да дадат право на българските граждани в чужбина да гласуват. Уважаеми колеги, дадохте преди малко право на другите български граждани в чужбина да гласуват? Питам Ви. Не, не дадохте. Прекрасно знаете, че не дадохте. Не им дадохте право и с кодекса, който приехте предния път, който е печално известен като Изборния кодекс Фидосова. Не им дадохте право и въобще не се замислихте, че това са български граждани, които имат имоти тук, които плащат местни данъци и такси тук, в България, защото имат жилища. Тогава от тази трибуна Ви казах, че от Република Турция към България – 800 милиона са трансферите годишно на пари, към български граждани от други български граждани, към техните семейства, че това са български граждани! Тогава Ви казах, че над 2 милиарда са общите трансфери на българските имигранти, на българските граждани, които живеят и работят в чужбина. Тогава Ви казах, че тези български граждани са най-големият чуждестранен инвеститор в България в момента – в последните пет години. лично аз и моите колеги, че нямате право да им отнемате правата да гласуват с така наречената „уседналост” или не знам още как я кръщавате. Защото това са български граждани, които плащат данъци и внасят пари, и имат право да избират кмета, на когото плащат данъка за апартамента си, който имат тук, и на техните семейства, Сега, кажете ми, с кое лице искате да разширим това право за други български граждани, пак с този двоен аршин, с който винаги мерите! Двойният стандарт всъщност се е превърнал в стандарт на правене на политика на депутатите от ГЕРБ.

Благодаря, господин председател. Уважаеми господин Цонев, аз Ви подкрепям в съжденията донякъде. Мисля, че заключението Ви не беше правилно. Този риторически въпрос следва да отправите към някой друг, защото вносителите на Проекта за Изборен кодекс не са депутатите от ГЕРБ. Напротив, това са депутати от Коалиция за България начело с госпожа Манолова. Именно тя предлага възможностите, които се записаха и в настоящия Изборен кодекс, и Вие считате, че лишава българските граждани извън България от правото им на глас. Предполагам правилно съм разбрала твърденията Ви? По отношение на това какво предлагаме ние – ние предлагаме българските граждани, живеещи извън страната, да упражнят това право на глас чрез електронно подаване на бюлетини и не само поради факта, че те са най-големият инвеститор в последните няколко години в България, не само поради факта, че продължава изтичането на хора от България и демографската криза толкова ще се засили, че може би в един момент ще има повече избиратели в чужбина и ще гласуват в секция извън страната, отколкото в страната. Това е възможност да дадем право на всички онези, когато и да са напуснали Република България, каквито и имоти да имат тук, на нейната територия, семейства или близки,

Благодаря, господин председател. Уважаеми колеги! Господин Цонев, по принцип искам да направя един коментар – все пак говорим не за уседналостта, защото минахме този параграф, говорим в момента за електронното гласуване. Да, всеки ще излезе и ще каже какви практики има в различни места, колко е бил труден контролът, друг ще каже колко лесно може да се контролира това нещо,

Винаги има – разбира се, няма съвършена система и смятам, че ние трябва да подходим наистина по-радикално и да търсим възможност все повече и повече хора да участват в избори и да не бъдат ограничавани по този начин. Напротив, електронното гласуване ще доведе точно до обратното – до това хората да имат възможност да упражнят своето право. И когато говорим за Турция, в това число, това са хора, които също ще могат да упражнят своя глас,

сигурно инвестициите от целия останал свят са три до четири пъти повече от цифрите, които говорихте Вие. Бъдете демократични и създайте възможност на всичките тези български граждани в останалия свят да могат да гласуват по този определен начин. (Шум и Само че Вие няма да направите това, защото Движението за права и свободи (реплики от ДПС) през последните 20 години на изборите разчита на така наречените „твърди ядра”. Уважаеми колеги, нека да погледнем по-далеч от носа си. нека да погледнем по-далеч от носа си. Живеем в XXI век, 2014 г. Колкото и да сме назадничави в разсъжденията си, ще дойде времето, когато ще има такъв вид гласуване, уважаеми дами и господа.

Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Нека да ме извини колежката – само една колежка ми направи реплика. Изглежда аз не съм се изразил правилно, щом не сте ме разбрали, тъй като кавалерството ми не предполага дори, че може да не сте ме разбрали, ако аз правилно съм се изразил. Затова моля да бъда извинен. Нека да кажа още веднъж, че Вие ограничихте правата на други български граждани в предни текстове и затова аз оспорих правото Ви по този текст с мотиви да разширим правата чрез този вид гласуване на българските граждани в чужбина да гласуват. Затова Ви казах, че имате двоен стандарт. Ако мотивът Ви за въвеждане на електронното гласуване е да разширим правата на българските граждани в чужбина да гласуват, аз Ви питам: защо стеснявате правата на българските граждани по предния текст с уседналостта? Защо? (Шум

много хора са се упражнявали тук, от тази трибуна, относно електората на ДПС, влиянието на ДПС и така нататък. Една голяма част от тях ги няма в тази зала. Цели политически партии, които се упражняваха и се опитваха чрез изборно законодателство да ограничат влиянието на Движението за права и свободи, ги няма в тази зала. Извлечете си поуки, не се тревожете за политическото влияние на Движението за права и свободи. То не може да бъде ограничено със задължително гласуване, защото ще Ви кажа, ще Ви припомня много много добре известен факт, който Вие всички забравяте. За Движението за права и свободи никога не са гласували повече от 60% от етническите турци в България

Не са партийни! Нашите аргументи произтичат от Конституцията и от правата на българските граждани и затова те бяха казани от председателя на партията

Първо, искам да направя забележка на преждеговорившия, който едновременно говори за български турци и за българска Конституция. Според българската Конституция България е еднонационална държава и в нея няма български турци и български каквито и да

купуването на гласове. Според мен тук нашите усилия трябва да са насочени не към разширяване на правата, а към стесняване на режима на гласуване, в смисъл такъв да бъде осигурено некупуването на гласове. В този смисъл електронното гласуване ще развърже ръцете на тези, които купуват гласове, защото никой не може да контролира базата данни, която в момента се намира някъде във виртуалното пространство. Когато имаш базата лични данни на хора, можеш да контролираш техния вот – това е прекалено добре известно. Понеже в момента огромна част от кметовете в България са от ГЕРБ, тяхната администрация е навсякъде – това важи също и за БСП, и за ДПС, аз се опасявам, че едно електронно гласуване ще доведе до злоупотреби с лични данни и един тотално контролиран и манипулиран вот, което е против интересите на България и на българските избиратели, на българските граждани като цяло. Относно гласуването в чужбина, според мен трябва изобщо да бъде отрязана възможността за гласуване в чужбина, но това е тема на друг дебат, защото човек, който не участва пряко в българския живот, който не плаща данъци, не работи за държавата си, няма право да определя как ще бъдат изразходвани средствата, които другите влагат в бюджета. Тоест, когато аз и жена ми влагаме средства, не може да дойде комшията и да определя как те ще се В този смисъл така нареченото „двойно гражданство” трябва да бъде ликвидирано и забранено, и гласуването от чужбина също така, защото сме свидетели как една огромна маса преселници, които, подмамени от турската пропаганда и от турската държавна машина, в края на 90-те години напуснаха България и все още контролират кой да управлява България. Благодаря.

Заповядайте за реплика, госпожо Атанасова. Благодаря, господин председателю. Уважаеми колега, изслушахме изказването Ви, но да Ви обърна внимание, че Вие говорихте по съвсем друг текст от Изборния кодекс, а не по този, който обсъждаме в момента. В момента обсъждаме въвеждането на гласуване чрез електронно подадени бюлетини и в никакъв случай то не касае двойното гражданство на когото и да било. То касае гласуването на всички български граждани в чужбина, без значение в коя част на света се намират. Понеже председателят не обърна внимание, че говорите по друга тема и не Ви прекъсна, считам, че е редно в дупликата да кажете мнението си по отношение на упражняването на правото на глас на българските граждани, живеещи в чужбина, без значение в коя част на света. Благодаря. Госпожо Атанасова, председателят следи да не се отклоняват народните представители и трябва да Ви кажа, че господин Асенов не се отклони. Нещо повече, каза за общините, които са в по-голямата си част от ГЕРБ, от БСП, от ДПС, за базите данни, и много коректно се изказа по съдържанието на чл. 11.

МИХАИЛ МИКОВ: Няма други изказвания. Закривам разискванията. Преминаваме към гласуване на чл. 11. Първо ще подложа на гласуване

Има ли желаещи да се изкажат по чл. 12 и 13? Няма. Закривам разискванията. Уважаеми народни представители, първо поставям на гласуване предложението по чл. 12, направено от госпожа Цецка Цачева и групата народни представители. Режим на гласуване. Гласували

б) в т. 4 числото „22“ се заменя с „24”.” Комисията подкрепя предложението по буква „а” и не го подкрепя по буква „б”. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителите и предлага следната редакция за чл. 14: Образуване на избирателни секции извън страната „Чл. 14. Избирателните секции извън страната се образуват: 1. където има дипломатическо или консулско представителство – при наличие на не по-малко от 20 избиратели, подали заявление по чл. 16, ал. 1; 1; 2. извън т. 1 – при наличие на не по-малко от 40 избиратели, подали заявление по чл. 16, ал. 1; при избори за членове на Европейския парламент от Република България такива секции се образуват само в държави - членки на Европейския съюз; 3. в местата, в които на проведени до 5 години преди изборния ден избори е имало образувана поне една избирателна секция, в която са гласували не по-малко от 100 избиратели; списъкът на местата се обявява от Централната избирателна комисия не по-късно от 50 дни преди изборния ден; ден; 4. извън местата по т. 1-3 по преценка на ръководителите на дипломатическите и консулските представителства въз основа на общия брой подадени заявления или на общия брой на гласувалите на предходни избори, включително и когато броят на подадените заявления за определено място е по-малък от 40; ръководителите на дипломатическите или консулските представителства на Република България изпращат мотивирано предложение до Централната избирателна комисия не по-късно от 22 дни преди изборния ден.